A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju, drugo čitanje, P.Z. br. 768 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, članci od 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dati dodatno obrazloženje uvodno? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite kolegice. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. Zakonom o nasljeđivanju je uređeno pravo nasljeđivanja te pravila po kojima sud odnosno druga tijela i ovlaštene osobe postupaju u nasljednim stvarima. U ostavinskim stvarima dakle postupak provodi Općinski sud odnosno javni bilježnik kao povjerenik suda. Postojeća odredba koja određuje područje na kojem javni bilježnik ima nadležnost pri odlučivanju o ostavinskim postupcima postupcima je sadržana u članku 245. i glasi: "Sud će provođenje ostavinskih rasprava povjeravati javnim bilježnicima prema odredbama Zakona o javnom bilježništvu o službenom području javnog bilježnika." Zakonom o javnom bilježništvu je određeno da je službeno područje javnog bilježnika vezano za područje zakonom ustanovljenog suda na kojem on ima svoje sjedište. Ako na području suda imaju svoja sjedišta više javnih bilježnika predmeti se dodjeljuju u rad ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika. Mi smo Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je donesen na 14. sjednici Hrvatskog sabora 24. listopada prošle godine, a koji u najvećem dijelu stupa na snagu 1. travnja, odnosno u konačnici 1. srpnja ove godine, među ostalim reorganizirali mrežu općinskih sudova i odredili područja njihovih nadležnosti sjedišta na kojim će djelovati. Dakle, od 1. travnja prestaje s radom 44 općinska suda, odnosno povećava se područje njihove nadležnosti. Preostalih 24 općinska suda nastavljaju s radom na proširenom području nadležnosti. Povećavanjem nadležnosti općinskih sudova povećavaju se i službena područja javnih bilježnika jer je Zakon o javnom bilježništvu u službeno područje javnog bilježnika vezao za područje zakonom ustanovljenog suda na kojem on ima svoje sjedište, osim ako ministar pravosuđa za pojedini slučaj drugačije ne odredi. Zbog promjene područja nadležnosti općinskih sudova potrebno je način dodjeljivanja ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima uskladiti sa novom mrežom Općinskih sudova i njihovim područjem nadležnosti prvenstveno sa ciljem odgovarajuće dostupnosti ureda za građane koji sudjeluju u ovom ostavinskom postupku. Dakle, predlaže se da sud ostavinske predmete dodjeljuje u rad javnim bilježnicima sa sjedištima na području njegove nadležnosti sukladno pravilniku kojeg će donijeti ministar pravosuđa. Pravilnikom će se unutar područja nadležnosti pojedinog suda odrediti uža područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javim bilježnicima i to prema kriteriju blizine mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima svoje sjedište. Praktično to će značiti ako govorimo o nadležnosti Općinskog suda Split da nećemo dovesti građane u poziciju u kojoj jesu na području toga suda da recimo sa Hvara trebaju ići kod javnog bilježnika u Trogir. Upravo se u ovim manjim, užim mjestima ustanovljava takva nadležnost. Dakle, izmjene područja nadležnosti sudova ne utječu negativno za ostvarivanje prava građana, omogućavanje se naravno i ravnomjerna dodjela predmeta javnim bilježnicima, ako na području određenom pravilnikom o rasporedu rada javnih bilježnika ima više njih koji imaju svoje sjedište predmeti će im se dodjeljivati ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika. hvala lijepo. Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub Nezavisnih ljevičara. Poštovani zastupnik Slavko Linić. Hvala lijepa. Gubi pravo rasprave o ovoj temi. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru. Izvolite kolegice. Hvala lijepa vrlo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje ovog prijedloga zakona i kao što je poštovana zamjenica uvodni i rekla i ovaj prijedlog zakona je upravo usklađenje sa zakonom o nadležnosti općinskih sudova gdje je sada potrebno i ovim prijedlogom zakona, Zakona o nasljeđivanju odrediti način dodjeljivanja ostavinskih predmeta. Možda samo za napomenuti je da javni bilježnici nastupaju kao povjerenici sudova u ostavinskim predmetima, sada već daleke 2003. godine i nešto sam o tome govoreći u ime kluba SDP-a povodom drugih prijedloga zakona prije podne istaknula važnost toga gdje se u Hrvatskoj više nemamo problema sa nespornim ostavinskim raspravama. ako iz ostavine proistječe neki spor pa onda dođe do parnice, ali u pravilu raspored imovine iza ostavitelja na njegove nasljednike koji obavljaju javni bilježnici sasvim uredno i sasvim promptno. To Hrvatska više nema problema s tim stvarima. A moramo reći da je bilo problema, i da su ljudi čekali, dakle i čak počesto ako umre suprug žena čeka, supruga čeka da bi se upravo ona odredila nasljednicom kako bi mogla uopće primati njegovu mirovinu. To je znalo trajati i godinama. Dakle, bilo je pitanje samo pameti i umješnosti da se novoformiranoj instituciji javnog bilježništva koje je do 45. imalo dugu tradiciju i vrlo uspješnu u Hrvatskoj i pošto su se javnobilježništvo formiralo onda kada smo ga 1990.i neke godine od najiskusnijih sudaca, dakle odmah je startalo na zdravim nogama i da su vrlo brzo i vrlo dobro preuzeli pogotovo ove poslove, ne one koji su izvorno i tradicionalno samo poslovi javnobilježništva nešto što javnost najčešće zna kroz ovjere, kroz solemnizirane isprave koje su odmah izvršne, ovršne. Nego jednako tako kao što Zakon o javnobilježništvu i omogućava da javni bilježnici nastupaju kao povjerenici poslova. S obzirom na ovaj semafor Europske komisije koji još uvijek stavljaju ozbiljne zamjerke našem pravosuđu onda nema nikakve prepreke, a to javnobilježništvo sa svojih skupova i često u kontaktu s drugim granama vlasti dakle upozorava da su oni vrlo spretni i spremni preuzeti i čitav drugi niz poslova koje danas obavljaju sudovi a koji su nesporene stvari i za koje nas Europska komisija čak direktivama i dalje potiče da rasteretimo pravosuđe i ostavimo pravosuđe za zaista sudske predmete, sporne predmete a sve ono što nije sporno, što nije suđenje u najužem smislu riječi da prebacimo i ovu službu. Ono što su bili možda počesto i primjedbe i što se ovim prijedlogom rješava, evo usput da javni bilježnici budu ravnomjerno opterećeni, odnosno oni vole te premete, jer ti se predmeti i naplaćuju, dakle nije brigo moja prijeđi na drugoga, nego upravo da svi dobiju jednaki broj predmeta. broj predmeta. I to sudovi i dosada su više-manje radili, a pogotovo sada evo po abecednim redom kao što je to rekla i zamjenica. Međutim, koristim ovu priliku da kažemo o tome da neke institucije samo zastupaju određeni javni bilježnici, o tome treba javno progovoriti, o tome govori članstvo, a pošto ministarstvo ima i ovlasti i dužnosti i nad kontrolom i rada javnih bilježnika treba i ovom prilikom reći da, evo vi ste često, ne znam ko nije i digao kredit, bar onaj potrošački ili za vozilo, gdje će vas odmah kupac, prodavač uputiti na određenog bilježnika. To je po zakonu zabranjeno, stranka ima pravo sama birati kod kojeg će ići bilježnika, dakle tko će ovjeriti ugovor. Evo, mislim da je mjesto i vrijeme da kažemo nešto i o tome. Ono što su javni bilježnici često isticali kao problem to se i rješava ovim, možda je to mala izmjena za nas ovdje ali dakle mi znamo da i javni bilježnici, točno postoje i pravilnici koja je to veličina prostora koji oni moraju imati da bi uopće mogli otvoriti svoj ured, često ti spisi jer su oni dosada od važećeg rješenja. Javni bilježnik je morao u svom javnom bilježničkom spisu zadržavati kompletan prijepis spisa. Sada više ne što uvelike smanjuje upravo obujam sve te arhive gdje je nepotrebno da iste stvari imaju i javni bilježnici i sudovi. To je još jedan dobar primjer i na ovim malim stvarima koji javnim bilježnicima kao i službi itekako puno znače a kako bi upravo mogli obavljati svoj posao promptno, uredno pa i kao povjerenici sudova kako vlast osluškuje i što kaže sama struka, ovdje konkretno i javni bilježnici. Još jednom ističem, klub SDP-a podržava donošenje

Hrvatske demokratske zajednice Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o nasljeđivanju. Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je donesen u Hrvatskom saboru 24. listopada prošle godine a koji u najvećem dijelu stupa na snagu 1. travnja 2015. godine između ostalog se organizira mreža općinskih sudova, određuju se njihova područja nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. Od 15. travnja 2015. godine prestaju sa radom 44 općinska suda odnosno povećava se područje njihove sudske nadležnosti. Dakle preostala 24 općinska suda nastavljaju sa radom na proširenom području nadležnosti. Povećanjem nadležnosti općinskih sudova povećavaju se i službena područja javnih bilježnika jer je Zakonom o javnom bilježništvu, službeno područje javnog bilježnika vezano za područje zakonom određenog suda na kojem on ima svoje sjedište. Slijedom promjene nadležnih sudova potrebno je uskladiti dodjeljivanje ostavinski predmeta za nadležnost i rad javnim bilježnicima odnosno uskladiti se sa novom mrežom općinskih sudova i njihovim područj em nadležnosti. I to prvenstveno sa ciljem odgovarajuće dostupnosti bilježničkog ureda za građane koji sudjeluju u ostavinskom postupku. Naime ovaj Konačni prijedlog Zakona o Izmjenama Zakona o usklađivanju sadrži samo izmjenu kroz tri članka. Prema tome, kako je došlo do promjene nadležnosti općinskih sudova povodom racionalizacije sudova potrebno je stoga urediti i dodjeljivanje ostavinskih predmeta za rad javnim bilježnicima sukladno novom mrežom općinskih sudova i njihovim područjem nadležnosti. Stoga se ovim izmjenama zakona predlaže da sud ostavinske predmete dodjeljuje u rad javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti sukladno pravilniku koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. pravilnikom će se unutar područja nadležnosti pojedinog suda odrediti uža područja za dodjelu ostavinski predmeta za rad javnim bilježnicima prema kriteriju blizine mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište. Budući da su izmjene pozitivne naravi i usklađuju se sa već donesenim Zakonom o područjima i sjedištima sudova klub Hrvatske demokratske zajednice će i ovaj Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju podržati. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova i zastupnika za pojedinačnu raspravu. Da li predstavnica predlagateljice? Ne. raspravu o tekstu zakona završili pa ćemo glasovati kada se steknu uvjeti za to.